to je - Prijedlog odluke o održavanju vojnih vježbi pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga drugih država tijekom 2007. godine - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO u NATO operaciji "Active Endeavour" Onda da se provede isto objedinjena rasprava sa točkom 23. i 24. koje su vezane, koje se odnose na mirovne misije u Afganistanu. Ove dvije odluke predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Ustav, Poslovnik i politički sustav. Državni tajnik ministarstva obrane Mato Raboteg će dodatno obrazložiti prijedlog ovih dviju odluka. Izvolite. **Raboteg, Mate** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Cijenjeni zastupnici, pred vama je prijedlog odluke o održavanju vojnih vježbi pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga drugih država za 2007. godinu. Uvodno bih htio naglasiti da je sudjelovanje u vojnim vježbama sa oružanim snagama drugih zemalja jedan od partnerskih ciljeva Republike Hrvatske u sklopu provođenja Akcijskog plana za članstvo u NATO savezu i u postupku približavanja NATO-u s jedne strane, a s druge strane da je to jedan važan mehanizam za stjecanje potrebnih znanja i iskustava i povećanje operativnih sposobnosti Hrvatskih oružanih snaga u provođenju akcija uspostave i održanja mira u suradnji sa oružanim snagama partnerskih zemalja. svake godine se planiraju određene vježbovne aktivnosti, pa dozvolite mi da vam kratko predočim o kakvim se to vježbovnim aktivnostima radi za sljedeću godinu. Riječ je ukupno o 12 vojnih vježbi, 6 na teritoriju Republike Hrvatske od toga je jedna bilateralna, ostalih pet su multilateralne i preostalih šest vježbi su vježbe u kojima Oružane snage Republike Hrvatske sudjeluju sa Oružanim snagama drugih zemalja izvan teritorija Republike Hrvatske. Dakle imamo jednu bilateralnu vojnu vježbu sa pripadnicima Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u svibnju na vojnom poligonu Gašinci sa ciljem zajedničkog uvježbavanja pripadnika Hrvatske kopnene vojske i Nacionalne garde Minnesote radi razvijanja sigurnosnih mjera i uvježbavanja procedura u borbi protiv terorizma. Zatim imamo na Jadranu vojnu vježbu sa pripadnicima Oružanih snaga Republike Italije i Sjedinjenih Američkih Država u travnju 2007. godine, zove se "Jadranski mač" ili "Adriatic sword" koja je ustvari vježba u zračnom prostoru sjevernog i srednjeg Jadrana, ali napominjem bez slijetanja savezničkih zrakoplova u zrakoplovnu bazu u Puli. Dakle samo se uvježbavaju preleti i proceduri za uvježbavanje inter-operabilnosti sa pilotima naših Oružanih snaga u zajedničkim zračnim operacijama nadzora i zaštite zračnog prostora. Imamo također jednu multilateralnu vježbu zaštite i spašavanja u svibnju 2007. godine na području Zadarske županije. To je uvježbavanje civilnih i vojnih struktura za pripravnost i odgovor u slučaju velikih nesreća i katastrofa. Zatim imamo "Jadranski orao", "Adriatic u rujnu 2007. na poligonu Eugen Kvaternik u Slunju. Uvježbavanje specijalnih postrojbi, dakle sa zemljama američko-jadranske povelje za sudjelovanje u urbanom okruženju u uvjetima asimetrično ratovanja protiv terorističkih ugroza. Jedna je multilateralna vježba predviđena također na području srednjeg i južnog Jadrana s pripadnicima mornaričkih NATO snaga za brzo djelovanje sa ciljem uvježbavanja aktivnosti potpore zemlje domaćina međunarodnim snagama. Dakle, određeni elementi logističke potpore i sposobnosti zemlje domaćina za pružanje određenih logističkih usluga oružanim snagama drugih zemalja. Imamo i na kraju jednu simulacijsku vojnu vježbu u taktičkom simulacijskom središtu u Zagrebu u prosincu 2007. godine sa ciljem uvježbavanja više nacionalne logističke potpore u smislu planiranja, razmještaja i održavanja postrojbi tijekom borbenih akcija. Dakle, to je čista jedna, rekao bih jedna simulacijska igra u kojoj se uvježbavaju mehanizmi, procedure, način donošenja odluke itd. Dakle, to je što se tiče Republike Hrvatske. Vodili smo računa o tome da to ne bude špica turističke sezone iako te aktivnosti po svojem obimu sudjelovanju snaga i nekakvoj vidljivoj nazočnosti stranih oružanih snaga će biti manjih razmjera i mislim da neće interferirati sa svakodnevnim aktivnostima u to doba na područjima na kojima se održava. Dakle, u svakom slučaju vodili smo računa da to ne bude tijekom špice turističke sezone. I cijenjeni zastupnici, obzirom da se radi o vojnim vježbama na kojima pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju sa pripadnicima drugih država na području Republike Hrvatske ili na izvan teritorija Republike Hrvatske ovakva jedna odluka je u nadležnosti Hrvatskog sabora u skladu sa Ustavom i Zakonom o obrani te predlažemo cijenjenom Domu donošenje ove odluke čime bi omogućili Ministarstvu obrane provođenje ovoga plana vježbi za sljedeću godinu.

Oružanih snaga Republike Hrvatske. To je jedna aktivnost koju mi dosad nismo imali, ona je nama korisna jer povećava sposobnost mornaričke komponente Oružanih snaga Republike Hrvatske u planiranju operacija. Radi se o sudjelovanju do pet stožernih časnika u zapovjedništvu južnog krila NATO-a u Napulju u odjelu za mornaričke snage koji sa ciljem sudjelovanja u praćenju, planiranju, nadzoru i provedbi jedne trajne operacije koju savezničke snage provode na prostoru Mediterana a zove se "Active endeavour" dakle to je aktivni napor a radi se o o jednoj zadaći operacije otkrivanja i odvraćanja terorističkih aktivnosti na Mediteranu i jačanju sigurnosti u regiji, kontrole prolaza kroz Gibraltar kao jedna od osam mjera odgovora NATO saveza nakon terorističkog napada 11. rujna 2001. godine. Rezultat te akcije je dosada više od 75 tisuća pregleda plovila, kontrola više od stotinu sumnjivih brodova, većih brodova 480 je koristilo NATO-vu pratnju i ojačanjem kontrole i nadzora, vojnog nadzora na ovom području znatno se je smanjio opseg raznih nelegalnih aktivnosti i prometa između sjeverne obale Afrike i Europe i doprinijelo je ja bih rekao ukupnoj sigurnosti i zaštiti od terorističkih ugroza posebice na europskom kontinentu. Mislimo da će ovo sudjelovanje u svakom slučaju pomoći razvoju novih sposobnosti pogotovo u planiranju mornaričkih operacija, jedno dobro iskustvo. Vlada Republike Hrvatske će temeljem ove odluke Sabora donijeti odluku o broju, veličini i rotaciji pripadnika. Mi ćemo za sada uputiti jednog časnika, Sabor će donijeti odluku o maksimalno pet i prema potrebi ćemo mi taj broj povećavati. Hvala gospodine Odbori? Za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Predsjednik odbora poštovani zastupnik Ivan Jarnjak. Izvolite! **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče! S obzirom da se radi o dva izvješća ja ću vrlo kratko reći da je Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 85. sjednici održanoj 7. prosinca raspravljalo o jednom i drugom prijedlogu i na kraju je donio

Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče! Evo, dozvolite mi kratko nekoliko riječi u vezi ovih točaka dnevnog reda. Sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim vojnim vježbama od osobitog je značaja za jačanje sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske. I to je posebno važno istaknuti jer gotovo da nema druge alternative i drugog oblika vježbi koje mogu ponudit takve mogućnosti kao što nude zajedničke bilateralne i multilateralne vježbe dobro planirane i dobro logistički podržane. Svakako da te zajedničke vježbe kao što sam rekao imaju važnu ulogu za jačanje sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske. Treba isto tako naglasiti da one imaju i značajnu ulogu glede uključivanja Republike Hrvatske u Euro-atlantske integracije i organizacije i jačanje njeno međunarodnog položaja. Stečena znanja i iskustva važna su za kvalitetnu izobrazbu i obuku koja se primjenjuje zatim u različitim mirovnim operacijama u široj međunarodnoj zajednici. Svakako, uvježbavanje tih standardnih operativnih procedura u različitim dijelovima hrvatske vojske izuzetno je zahtjevno i zbog toga ponavljanje tih vježbi redovito daje daje onu razinu vještine, onu razinu spremnosti koja garantira uspješnost obavljanja stvarnih zadaća u mirovnim operacijama. Svakako nije suvišno naglasiti i slijedeću činjenicu da su te operacije itekako i te vježbe značajne s obzirom na učenje stranih jezika. To je itekako jedan oblik koji omoguće hrvatskom dočasnicima, časnicima i vojnicima da koriste učinkovito engleski jezik ne samo u vojnim poslovima nego i u mnogim drugim poslovima a posebno i nakon njihove vojne karijere i ja bih rekao tako i stečena iskustva i znanja važna su i za njihove civilne karijere. Samo kvalitetno dobro pripremljena i provedena izobrazba i obuka je kao što sam rekao najbolja garancija da u rizičnim i opasnim mirovnim operacijama ti vojnici mogu funkcioniraju na predvidiv, kvalitetan način. Dalje, ono što treba također naglasiti sudjelovanje u vojnim vježbama uz to je i jedan od partnerskih ciljeva Republike Hrvatske u sklopu provođenja postupaka pristupanja NATO-u kroz stupanje u tzv. membership ili akcijski plan za članstvo. Nema nikakve potrebe ponavljati sve ono što je rekao državni tajnik ali možda samo kratko ću istaknuti važnost vježbi koje se redovito ponavljaju sa nacionalnom gardom Minesote koju je nedavno posjetilo i saborsko izaslanstvo imalo je mogućnosti vidjeti koliko te vježbe imaju i neke druge šire političke dimenzije kroz koje se uspostavljaju partnerstvo i prijateljstvo sa nizom različitih država. Evo, u ovom konkretnom slučaju sa Minesotom. Svakako, te vojne vježbe mogu imati neke druge sekundarne efekte na uspostavljanje političkih i gospodarskih oblika suradnje. I evo, saborsko izaslanstvo tijekom posjeta Sjedinjenim aspektima proširenja partnerstva između Republike Hrvatske i države Minesote. Isto tako, vidjeli ste da ove vježbe nisu i nemaju isključivo vojni karakter nego da neke od njih itekako mogu imati veliku važnost i značaj jer se odnose na uvježbavanje nacionalnih, civilnih i vojnih infrastruktura za pripravnost, odgovor i upravljanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa. Svakako, to je posebno važno istaknuti ta dimenzija tih vježbi, planiranja, treninga, stožera, osposobljavanja stožera, treniranje u simuliranom okruženju kao i vježbe u stvarnom okruženju. I evo, nema potrebe više reći o onome što ponavljamo gotovo svake godine. Još možda nekoliko riječi o operaciji "Active endeavour" to je jedna itekako važna inicijativa koja se dogodila nažalost nakon terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. rujna a odnosi se na kontrolu prometa u Mediteranu. Treba naglasiti da je taj prostor čitav niz godina iz različitih razloga bio onaj medij kroz koji se odvijala većina ilegalnog prometa trgovine drogom, oružjem, zabranjenim materijalima itd. Odluka NATO-a da poduzme strožu kontrolu Mediterana ima čitav niz razloga, ne samo onih sigurnosnih nego treba isto tako voditi računa da su kroz kontejnerski promet u Jadranu ove prostore sa Bliskog istoka i drugih područja donošene ogromne količine droge i na taj način jedan od proliferacijskih kanala ovom vježbom i ovim NATO profilom je reduciran. Isto tako, nije suvišno napomenuti da se u ovim vježbama itekako ističe format A3, znači Jadranska povelja u kojem zajedno surađuju u trilateralnom okviru Makedonija, Albanija i Hrvatska i to je onaj okvir koji vjerojatno predstavlja format proširenja NATO-a 2008. godine. Iz svega što je rečeno sasvim je jasno kao i do sada Klub HDZ-a podupire ove prijedloge. Hvala lijepo. Hvala. Klub HNS-a poštovani zastupnik Srećko Ferenčak. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici! U raspravi o ovoj točci dnevnog reda Prijedlogu odluke o održavanju vojnih vježbi pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga drugih država tijekom 2007. godine u ime Kluba zastupnika HNS-a želim ponoviti naš stav izrečen i prilikom posljednje rasprave. Ovakav tip vojnih vježbi zasigurno je dobar i potreban kako hrvatskoj vojsci u cjelini tako i pojedinim segmentima hrvatske vojske kao dobro vojno i stručno iskustvo. Isto tako, takve vojne vježbe pojačavaju suradnju između država a s obzirom da je ulazak u euro atlanske integracije jedan od strateških ciljeva Republike Hrvatske sve ove vojne vježbe bez obzira održale se one na našem teritoriju ili na teritoriju neke druge države pridonose ispunjenju tog cilja kao i modernizaciji hrvatske vojske i njenoj još većoj profesionalizaciji. Također želim reći da nam je drago da su usvojene naše primjedbe da se vojne vježbe koje se provode na teritoriju naše zemlje izvode izvan glavne turističke sezone, da se štite resursi i sigurnost građana hrvatskih građana koji žive u blizini mjesta izvođenja vježbi i da se uvažava ekološki, sigurnosni i svi ostali standardi. Također želim istaknuti da je vrlo pozitivno što će pripadnici Hrvatskih oružanih snaga osim uobičajenih vježbi borbe protiv terorizma kao globalne prijetnje stjecati znanja kako postupati u slučaju velikih nesreća i katastrofa odnosno postupanje u kriznim situacija u organiziranju humanitarnih pomoći i sličnim akcijama. Stoga Klub zastupnika HNS-a podržava Prijedlog odluke o održavanju vojnih vježbi pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga drugih država tijekom 2007. godine. Što se tiče donošenja odluka o djelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO operaciji "Active endeavour" njena neposredna zadaća i otkrivanje i odvraćanje terorističkih aktivnosti na Mediteranu te da je uočena NATO prisutnost u ovim vodama pozitivno pridonijela jačanju sigurnosti u regiji. Također će se ovim vježbama omogućiti veća sigurnost i veća učinkovitost u borbi protiv profilacije ljudi, droge i oružja preko naše plave granice. I mislim ako igdje moramo sudjelovati u vojnim vježbama onda su to sigurno vježbe koje osiguravaju sigurnost našeg Jadrana. S obzirom da je Republika Hrvatska mediteranska zemlja, da sve aktivnosti koje se provode u okviru NATO operacije "Active endeavour" pridonose sigurnosti cjelokupnog Mediterana pa tako i Jadranskog mora te da je našoj zemlji upućen poziv na aktivno uključivanje u operaciju, klub HNS-a je mišljenja da se treba odobriti sudjelovanje naših pripadnika i to za početak upućivanjem časnika za vezu u zapovjedništvu mornaričke kompanije NATO jug u Napulj

Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, ministre sa suradnicima Klub Hrvatske stranke prava podržat će Prijedlog odluke o održavanju vojnih vježbi i pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga drugih država tijekom 2007. godine. prijedlog ove odluke u tekućoj kalendarskoj godini za narednu kao što se obično radi jer do sad smo imali dva puta da je to rađeno ono neposredno čak u, prije početka i održavanja zajedničkih vježbi pa znamo kako je završila ona situacija sa vojnim vježbama 2005. godine. I neću ponavljati ovo što su kolege kazale koje je značenje održavanje vojnih vježbi. I nije to puno vojnih vježbi. Znači 6 je u Hrvatskoj, a 6 je izvan Hrvatske gdje sudjeluju pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske. ovdje normalno da je to točno što je rekao državni tajnik da i s ovim dijelom održavanja zajedničkih vojnih vježbi s pripadnicima drugih oružanih snaga, znači naših pripadnika kako u Hrvatskoj tako i izvan nje mi ostvarujemo i svoj akcijski plan za pristup NATO savezu ali mislim da bi ubuduće morali malo promijeniti način rada tako da recimo ja u Bruxellu u NATO zapovjedništvu ne doznam kao član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kao ostale kolege što je Hrvatska planirala i što je ponudila svojim godišnjim programom?

zapovjedništvu, NATO snaga u Bruxellesu a to sigurno trebamo drukčije organizirati tako da se prije nego što Hrvatska ide sa svojim programom po poglavljima da se upoznaju zastupnici pa bar Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. To je ista situacija i za ovaj dio, predsjednik Šeks zna da sam i ja sam nakon ovoga puta i predložio da oformiramo na razini države i Odbor, znači državni Odbor za praćenje pristupa NATO savezu vezano za one probleme vezano za komunikacije i ono sve što NATO savez a što je u sklopu ovoga prigovara, ali greška je tu napravljena što ta odluka odluka nije došla u Hrvatski sabor jer sve druge zemlje koje su prošle ovaj put i članice su NATO saveza njihovi parlamenti su donijeli te odluke i predstavnici su znači, uzeli su mahom više predstavnici zakonodavne vlasti, izvršne vlasti i ovih nevladinih Ali se nadamo da će se i to popraviti. Dalje, što se tiče ovoga dijela svakako i ovo podržavamo znači Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO operacije «Active Endeavour» odnosno «Aktivni napor». Naime ovo svakako treba podržati. U NATO zapovjedništvu su nam rekli koji su rezultati polučeni na ovome polju, a uostalom tu sudjeluju i druge recimo i države koje nisu članice NATO saveza. Koje nisu ni izrazile kandidaturu za NATO savez ko što je recimo Maroko i druge arapske zemlje jer ova akcija ima stvarno višestruku korist. Evo toliko, hvala lijepa.

Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Vojne vježbe kao što vidimo se održavaju znači bilateralna vojna vježba u Gašincima. Zatim ova multilateralna vojna vježba između oružanih snaga ili bolje rečeno zrakoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i oružanih snaga Republike Italije u zračnom prostoru sjevernog i srednjeg Jadrana. To je znači nakon, iznad Istre, Primorsko-Goranske županije i tako dalje, ali po prvi puta kao što je spomenuo državni tajnik ta vježba je planirana u travnju, ne u sezoni i po prvi puta se dešava da se neće zrakoplovi spuštati na pulski aerodrom. Zatim imamo ovu multilateralnu vojnu vježbu koja je planirana za svibanj u zadarskoj županiji. Onda imamo multilateralnu vojnu vježbu koja će se održati na poligonu «Eugen Kvaternik» u Slumu, Slunju. Slum je iznad Buzeta. Onda imamo 5. multilateralnu vojnu vježbu na području srednjeg i južnog Jadrana u listopadu 2007. ove gdje oružane snage Republike Hrvatske šalju svoje vojnike izvan teritorija Republike Hrvatske kao što je multilateralna vojna vježba u Grčkoj planirana za siječanj 2007. To je sad odmah. Zatim ova koja će se održati u ožujku u Republici Rumunjskoj. Pa potom naši vojnici idu u Saveznu Republiku Njemačku i Republiku Armeniju. Zatim u Republiku Italiju u lipnju 2007. i na kraju u Moldaviju. Jasno od svih ovih vježbi mene najviše zanima ova koja je pod rednim brojem 2. koja se održava iznad Istre a koristim ovu priliku samo da spomenem da po prvi puta se dešava da se vojna vježba neće održati u sezoni. Maksimalno trajanje je vidimo 2 tjedna. Ljudi kao ljudi jasno oni se protive tome, kada je bilo u Puli 10, 15, netko kaže i 20, 30 tisuća vojnika morali su šutjeti ali nadam se da se time neće previše uznemiravati stanovnike Da li Hrvatska može proći bez vojnih vježbi? Ne može još uvijek, nažalost ne može. Da će morati slati vojnike i izvan Hrvatske jasno je da hoće, ali ono što je bit da se vojska po mom sudu što je moguće prije profesionalizira. Da se svede na onu brojku od 16 tisuća. Da se što je moguće prije oslobode nekretnine koje je moguće upotrijebiti za neke gospodarske aktivnosti a poznato je da vojska jasno ima na, pod navodnicima strateškim punktovima svoje nekretnine u našim gradovima i jasno je da bi se trebalo voditi računa i ubuduće da se vojne vježbe ne održavaju na obali u turističkoj sezoni. Znači što se tiče ove odluke o održavanju vojnih vježbi pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i oružanih snaga drugih država tijekom 2007. godine nema razloga za nju ne glasati. Što se tiče ove druge odluke, to je Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO operaciji, znači aktivni napor na Mediteranu. Prvo želim samo citirati ovu točku 1. «Odobrava se sudjelovanje pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO operaciji upućivanjem do 5 časnika za vezu u zapovjedništvu mornaričke komponente NATO-a i u Napulju.» Znači, operacija vidimo nije rizična. Bio bih bezobrazan kada bih rekao da to više sliči godišnjem odmoru nego nekoj vojnoj operaciji. Znači, nema razloga to ne podržati. No, eto čim se spominje NATO to otvara neka druga pitanja. Što ćemo mi eto sa NATO-om u trenucima kada potpora NATO-u u ovoj zemlji pada na rekordnu nisku podršku građana. A sa druge strane znamo da bez NATO-a nema Nema stranke barem ne u ovom Parlamentu do današnjeg dana koja nije za NATO, ne stoga što bi htjeli biti pod navodnicima u NATO-u već stoga što želimo biti u Europskoj nema niti jedne zemlje desetorice ili nove Europe ili zemlje tranzicije svejedno kako ćemo ih ili se nazivati koja nije u ovom trenutku u NATO-u. Sve je to lijepo, ali sad ozbiljno. NATO gubi gospodo rat u Afganistanu. O tome ćemo i kasnije govoriti. Svi smo digli ruku za odlazak hrvatskih vojnika 2001. u Afganistan. Stvara se novi NATO, ne sada više za blokovsko odvraćanje nego to postaje jedna mobilna vojska koja se sve više seli iz Europe i daleko od Europe i Sjedinjenih Američkih Država, štiti interese Europe, a prije svega Sjedinjenih Američkih Država. To će i u buduće sve više opterećivati proračune malih zemalja, što će reći da će vojna industrija i dalje dominirati, a ne se smanjivati. Ja se samo nadam da će Ujedinjeni narodi, da će Vijeće sigurnosti biti ti koji će nametati mir, da to neće biti NATO. Ali, isto tako je za pretpostaviti da kada bude trebalo donijeti odluku da svi oni koji će biti u Parlamentu biti će za NATO. NATO je sigurno jedan moćan sustav. On je doprinio da propadne Sovjetski Savez bez ispaljenog metka. Uspio je nametnuti mir u Bosni ili na prostoru ex Jugoslavije, doduše nakon što su Ujedinjeni narodi dopustili usuđujem se reći genocid u Srebrenici. Međutim, NATO ne može postati globalni policajac jer bi to značilo da bi se zaratio sa svima, a u tome onda ne bi bilo dobro sudjelovati. Danas rekoh NATO sa Atlantika i Europe prelazi na Pacifik, a to će reći da će još više jačati uloga i u Europi, a i van Europe Sjedinjenih Američkih Država. To su znači pitanja koja možda ne tangira ova odluka, ali koja valja otvoriti jer 2008. će brzo doći. Mi ćemo vjerojatno izbjeći referendum i treba to učiniti. Mi ćemo ući u NATO. Poslije će se ta odluka i od stanovnika Republike Hrvatske prihvatiti, ali sad da li mi uopće znamo za što glasamo osim što znamo da bez NATO-a nema Europske unije, a vjerojatno je bolje biti u tijelu koje odlučuje o globalnoj politici, samim time i o globalnoj sigurnosti i gdje se te odluke donose konsenzusom jasno pod patronatom Sjedinjenih Država i Engleske nego biti izvan nje. No, ova generacija zastupnika ne ovaj saziv nego onaj idući donijeti će zasigurno odluku koja će tangirati Republiku Hrvatsku nakon ulaska u tu asocijaciju ne narednih 10 već pretpostavlja i 20, 30, a možda i više godina kao što je i odluka o slanju hrvatskih vojnika u Afganistan donesena u ovom Parlamentu 2001. odluka za narednih 10 godina. Tako će rekoh i odluka o NATO-u tangirati ovu zemlju za više desetljeća. No, bez obzira na sve to treba prepustiti jasno idućem sazivu Sabora, a ovu odluku o aktivnom naporu na Mediteranu treba po mom sudu podržati jer se radi o operacijama koje nisu skopčane sa nikakvim rizikom. A s druge strane dio hrvatskih časnika se eto aktivno uključuje u određene procese od kojih mogu imati sutradan koristi i one na koje oni prenose svoja znanja.

Digli ste palicu. To je jedno dvije minute trajalo to dizanje palice. Dignite hajde. Hajde dajte. Izvolite ispravak netočnog navoda ali nemojte. kad ste mi dali riječ NATO gubi rat u Afganistanu. Netočno. Neprihvatljiv oblik dezinformiranja hrvatske javnosti i indirektno utiče na pad potpore NATO-u. Točno, NATO širi svoju misiju u Afganistanu iz Kabula na sve dijelove Afganistana posebno na jug i istok i pojačane borbe posljedica su te činjenice. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa znate, ovo kad se spominje jel NATO gubi ili ne gubi rat u Afganistanu treba voditi računa o tome da NATO uopće nije otišao u rat u Afganistanu, nego na održavanju, održavanju mira, ne uspostavi mira po poglavlju sedam Povelje Ujedinjene nacije što bi bilo zapravo ratna operacija. Ali to treba znati. To je velika, velika razlika u odnosu na ono što jeste stvarno stanje u No, da se vratim na ove dvije odluke koje smo objedinili. Gledajte, mi iz Kluba zastupnika SDP-a ćemo podržati oba dvije ove odluke, a osobito prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO operaciji vezano za obučavanje i zapravo osposobljavanje naših pripadnika Oružanih snaga, njih sedmorice koji bi trebali ići u Napulj. Veoma je važno ovdje naznačiti i uočiti nekoliko veoma bitnih stvari. Prvo. Oružane snage Republike Hrvatske će sudjelovati u jednom projektu koji je zapravo usmjeren na otkrivanje i odvraćanje terorističkih aktivnosti na Mediteranu i u tom kontekstu posebice nadgledati i sudjelovati u nadgledanju više od 75000 plovila kako piše ovdje u obrazloženju, izvršiti kontrolu oko stotinjak sumnjivih brodova i da ne nabrajam sve što je NATO radio. Za čega je to važno? Prvo, mi smo mediteranska zemlja. Drugo. Republika Hrvatska geopolitički pripada prostoru preko kojeg prolaze neki od pravaca koji su vezani za organizirani kriminal, šverc droge i ljudi, ali i terorističke, moguće terorističke aktivnosti. Treće, Republika Hrvatska se priprema da pristupi izradi vlastite strategije, strategije, obrane vlastitog pomorskog prostora i u tom pogledu još uvijek se dvoumimo da li će naša obalna straža biti koncipirana po civilnoj komponenti ili po vojnoj komponenti. Ali i u jednoj i u drugoj varijanti zapravo moramo imati osposobljene i obučene ljude koji će na ovome raditi. I u tom kontekstu je veoma važno da to imamo u vidu. Prema tome kroz ovakve operacije imamo mogućnost stjecanja znanja i vještina za obavljanje poslove ne samo u suradnji i zajedno sa NATO-om, pripadnicima NATO snaga, nego između ostaloga i za obavljanje zaštite našeg vlastitog teritorijalnog prostora, naravno i vrednota koje dijelimo zajedno s drugima. Osim toga, Republika Hrvatska je potpisnik, potpisnica o borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala i između ostaloga našem prostoru se zapravo i testira ostvarivanje ove Konvencije. Prema tome po prirodi stvari ovo je izvrsna prilika da uz relativno mala sredstva sudjelujemo u velikom projektu koji omogućuju veoma važne mogućnosti stjecanja znanja i saznanja oko uspostave zapravo ne samo otkrivanja i … /Govornik se ne razumije./ … terorističkih aktivnosti nego vezano i za nadzor, komunikaciju pa zatim logističku potporu, a i suradnju od upotrebe najsuvremenije tehnologije koju mi nažalost još uvijek nemamo, ali ne znači da je jednim dijelom nećemo moći i morati imati u pristupanjem danas sutra u Europsku uniju i NATO sustav. Mislim ovdje prije svega na satelitsku navigacijsku tehnologiju i satelitsku tehnologiju koja se koristi radi ranog otkrivanja i predupređenja određenih pokreta, ne samo plovila nego i osoba. Zbog toga ponovno podvlačimo, podržavamo ovu odluku, kao što isto tako smatramo da bi trebalo jako voditi računa o tome da šaljemo najkvalitetnije ljude koji su po svojoj dobnoj, obrazovnoj i drugoj strukturi sposobni zapravo postići maksimalne rezultate i istodobno usvojena znanje i vještine koje će tamo imati prenijeti ovdje i educirati nove kadrove koji će se pojavljivati. Daljnji važan argument, Hrvatska pripada zajedno sa Makedonijom i Albanijom posebno potpisanoj Jadranskoj povelji koja će danas sutra jedan dio od ovih zadataka na svom zajedničkom prostoru morati preuzeti u ime NATO-a. Prema tome, mi ćemo morati imati kvalitetno opremljene ljude. Isto nešto slično kao što to rade recimo za Crno more i Jonsko more sada već Rumunjska, Bugarska i Turska. Prema tome, mi tih stvari moramo biti svjesni i moramo biti svjesni da moramo doprinesti, doprinositi zajedničkoj sigurnosti Europe da bismo imali potpuno individualnu sigurnost naše državne zajednice. Zbog toga ponovo podvlačimo ovakve operacije, odnosno ovakve vježbe koje će omogućiti petorici naših članova, časnika da se u zapovjedništvu NATO mornaričkog dijela u Napulju opreme i osposobe, jer je zapravo hvale vrijedna inicijativa. I treba se zahvaliti NATO-u da nam je omogućio omogućio ovu priliku s jedne strane. I s druge strane pohvaliti ne samo Ministarstvo obrane nego i Oružane snage Republike Hrvatske koji su svojim aktivnostima, svojim radom stvorili takve preduvjete da su u NATO-u prepoznate da mogu na ovakvim operacijama sudjelovati i slati svoje ljude na operacije i pripreme. Znate, to je veoma važan podatak i zbog još jedne stvari. To se itekako vrednuje ne samo kao osposobljenost i opremljenost naše vojske na unutrašnjem planu nego i mogućnosti sudjelovanja vojske u zajedničkim operacijama i zajedničkom djelovanju sa međunarodnim snagama, pa i u pristupanju NATO savezu danas sutra. To je prva stvar. Druga stvar odma u nastavku to se veže i na ove vježbe koje sada planiramo ili koje su isplanirali naši predstavnici Oružanih snaga i Ministarstva obrane. I moramo odma reći da i nas u klubu SDP-a raduje da su ovo po prvi puta se pojavile prijedlog odluka o održavanju ovih vježbi, kako u zemlji tako i izvan zemlje za iduću godinu u ovoj godini. Drugo, raduje nas da je to odma uslijedilo neposredno nakon donošenja Proračuna Republike Hrvatske iz kojeg je vidljivo da su za taj, vježbe, za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske osigurana potrebna sredstva. Treće, jako nam je važno dobiti i ovim putem informaciju da kroz sudjelovanje u vojnim vježbama zapravo Republika Hrvatska i njene Oružane snage sudjeluju i jačaju provođenje aktivnosti vezano uz MAP plan koji je zapravo veoma važan, koji se prati, procjenjuje i ocjenjuje od nadležnih pripadnika NATO snaga za približavanje Hrvatske NATO-u. Prema tome, kad sve skupa saberemo onda moramo reći da u tom pogledu mi itekako podržavamo sudjelovanje Republike Hrvatske i njenih Oružanih snaga u vojnim, međunarodnim vojnim vježbama i smatramo i slažemo se da su oni od interesa za Oružane snage Republike Hrvatske možda malo pretjerano ovdje reći za Republiku Hrvatsku. Ali moguće posljedice vezano za prepoznavanje sposobnosti Republike Hrvatske i njenih Oružanih snaga da da obavljaju ovakve složene zadatke zajedno sa međunarodnim snagama za ulazak u NATO onda mogu imati i posljedično interes za Republiku Hrvatsku. I zbog toga mi podržavamo ovaj dio. Ima nekoliko stvari koje bi htjeli posebice naznačiti. Radi se zapravo o osiguravanju provođenja Zakona o zaštiti privrede. Naravno čitavog niza drugih međunarodnih konvencija koje smo mi usvojili i provedbenih zakona koje smo donijeli vezano za ekološku zaštitu fore i faune na prostorima na kojima će se održavati ove S obzirom na vježbe unutar Republike Hrvatske, to je na području Slavonije Gašinci, pa onda srednjeg i sjevernog Jadrana, pa onda kao što vidite Zadarske županije ili srednjeg Jadrana, odnosno itd., sve do područja srednjeg i južnog Jadrana koje bi se trebale odvijati naravno i na kraju krajeva i u simulacijskom središtu u Zagrebu. Vidite, na tim prostorima se nalaze veoma vrijedne kompleksi praktički flore i faune koji su zaštićeni ili kroz parkove prirode ili kroz nacionalne parkove u neposrednoj blizini mogućih održavanja vježbi. I zbog toga mi preporučavamo, zahtijevamo zapravo bilo bi jako dobro da Ministarstvo obrane i Oružane snage itekako naprave paralelno provedbeni plan zaštite moguće ugroženih dobara, a osobito, osobito naglašavamo ako dođe do ugroze nekih od dobara način njihovog saniranja poslije održavanja vježbi. Je ne smijemo zaboraviti da se takve stvari mogu dogoditi, s obzirom da se ne radi samo o upotrebi često puta školskih nego i bojnih streljiva koja mogu biti i opterećena sa tzv. slabim uranom ili kako to već stručnjaci zove, ne znam. Ali u takvoj situaciji to je sasvim sigurno treba sve otkloniti i sanirati nakon što se te vježbe vježbe održe. I to da radi toga kažemo ponovo da bi se kvalitetno osigurala zaštita flore i faune. One su naravno na kraju krajeva ljudstva na tom prostoru. Treću stvar koju bismo željeli posebice naglasiti. U odlasku na vojne vježbe izvan Republike Hrvatske, a ovdje je kao što se vidi to predviđeno za Grčku, Rumunjsku, Armeniju, Italiju, Moldaviju, Ukrajinu,

Prema tome nama je ovdje jako važno procijeniti dvije stvari. Kako sa zemljama u kojima vezano za Partnerstvo za mir kad sudjelujemo u tim vježbama osigurati i onu komponentu provođenja mapa oko Partnerstva za mir koja se ocjenjuje od nadležnih organa i tijela NATO pakta da bismo dobili pozitivne elemente za ulazak u NATO s NATO s jedne strane i s druge strane kako u suradnji sa onima koji su pripadnici NATO-a i Europske unije zapravo usvojiti što kvalitetnija znanja i vještine koje su neophodne potrebe osobito za razvoj onih komponenti koje mi preferiramo i nudimo kod ulaska u NATO, a to je prije svega snage za brzu intervenciju, Vojna policija i naravno medicinski korpus i zbog toga povlačimo i kao četvrtu komponentu veoma važno pitanje, veoma je važno u ovom dijelu razviti suradnju sa civilnim sektorom. Ove vježbe manje-više to ne obuhvaćaju. One obuhvaćaju pripadnike Oružanih snaga u tzv. humanitarnoj funkciji, ali mi postavljamo pitanje, a civilni sektor u pravilu u toj humanitarnoj funkciji sudjeluje zapravo preko organizacije i djelovanja Crvenog križa u pružanju usluga. Taj dio zapravo nije planiran kada je u pitanju naša oružana komponenta, ali zato kod pripadnika osobito Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država to je često puta planirano i uključeno. Trebalo bi o tome voditi računa iz prostog razloga jer je to jedan od kriterija vrednovanja osposobljenosti i prilagođenosti za nove uloge NATO sustava, oružane komponente kada ulazi u NATO sustav. Prema tome mi taj dio moramo razvijati jer često puta se uzima jednoobrazno kao da NATO sustav nije u fazi kao da je to statička kategorija. Ne, on je veoma dinamička kategorija i NATO sustav je u ovom momentu u iznimnim promjenama koje trebaju zapravo udovoljiti novim zahtjevima globalnih procesa u gospodarskom, političkom i svakom drugom društvenom zbivanju suvremenog svijeta. Prema tome veoma važne vježbe, veoma bitne vježbe i zadnju stvar koju u tom kontekstu želimo reći, posebice nas je obradovalo kada su u pitanju vježbe unutar Republike Hrvatske, da je uspjelo se voditi koliko-toliko računa da one ne obuhvate glavnu turističku sezonu, a još bi nas više radovalo da je uspjelo izbjeći se i i početak predsezone i podsezone kad se radi o ovim vježbama koje se odvijaju u rujnu i u svibnju na području našem, no naravno valja voditi računa i o tome da je to pitanje i potrebe između ostaloga same vojne komponente koja o tome mora voditi računa. Prema tome da zaključim. Mi ćemo podržati i jednu odluku kao i sve ove odluke o sudjelovanju dijela oružane komponente Oružanih snaga Republike Hrvatske u obavljanju vojnih vježbi kako u Republici Hrvatskoj tako i izvan Republike Hrvatske, a naravno svim našim dečkima koji će sudjelovati u tim vježbama želimo puno uspjeha i prije svega puno zdravlja i da bez ikakvih posljedica, ozljeda i posljedica završe sve te vježbe na dobrobit svih nas. Hvala lijepo.